i prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 831 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon raspravi i donese po hitnom postupku. Sukladno članku 159. kada je objedinjeno prvo i drugo čitanje amandmani se mogu predati do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za pravosuđe. Izvješća sa sjednica odbora smo primili. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. U ime predlagatelja ovdje je državna tajnica, uvažena Ivana Maletić. Želite li uvodno? Da. Izvolite tajnice. poštovani potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Dakle pred vama je Prijedlog zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, cilj zakona i područje koje uređuje ustvari rješavanje imovinskopravnih odnosa i oslobođenje od plaćanja naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja kada se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata između jedinica odnosno na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske i trgovačkih društava u njihovom vlasništvu, dakle ne suvlasništvu nego 100%-tnom Dakle, cilj zakona je ustvari olakšati i pojednostaviti pripremu projekata koji su bitni, koji imaju vrlo bitne gospodarske i socioekonomske aspekte ne samo za Republiku Hrvatsku nego naravno i za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali ne samo taj aspekt financijski, znači pojeftinjenje u smislu troškova pripreme projekata nego i vremenski jer se želi dakle ubrzati sam postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa. Mislimo da je to posebno važno imajući u vidu trenutak u kojem se Republika Hrvatska nalazi i budućnost koja je uskoro očekujemo kao članicu Europske unije kada će se ustvari naše investicije na svim razinama povećati i biti će riječ o značajnim i velikim iznosima u odnosu na dosadašnja infrastrukturna ulaganja zato što ćemo kroz europske fondove moći na svakih 25 uloženih naših naših kuna dobiti 75 europskih kuna. I jako je bitno, dakle moći se kvalitetno pripremiti, imati što veći broj, puno veći broj projekata od dosadašnje razine koju smo imali pripremljenih za provedbu i korištenje europskih fondova. I ovaj Zakon je jedan od mjera, jedna od aktivnosti koje se rade na tom putu pojednostavljenja i pojeftinjenja upravo ovog procesa pripreme projekata. Mi smo gledali malo kroz predpristupne programe pomoći što znači, a naravno isto tako se efekti ovog Zakona mogu vidjeti i na nacionalnoj razini. Mi smo radili analizu na projektima iz predpristupnih programa pomoći, pa se recimo tu vidjelo da u IPA projektu za grad Knin gdje se gradi vodoopskrba i kanalizacija, gdje u biti ovaj trošak plaćanja jednih prema drugima u smislu da grad Knin mora platiti Republici Hrvatskoj ili cestama ili Hrvatskim željeznicama da su u biti to troškovi koji su značajni za jednu lokalnu jedinicu. I ona je spremna u stvari odustati od takvih ulaganja jer nema dovoljno financijskih uz sve ostale troškove koji se traže u pripremi projekata. Tako da je zaista bilo važno napraviti jedan pomak u tom smislu da dobiju podršku. I inače u dosadašnjim projektima se onda uglavnom to završavalo tako da stiže molba državnom proračunu, odnosno Ministarstvu financija i nadležnim ministarstvima da to isfinanciraju iz sredstava državnog proračuna što je zaista bilo onda samo vrćenje novca u nekakvom krugu. Tako da smo evo zakonom to pokušali isto tako na neki način Imamo još jedan amandman u stvari koji je dao Odbor za zakonodavstvo, podnio je Odbor za zakonodavstvo. I mi se u biti slažemo s tim amandmanom zato što je riječ o pravnoj doradi izričaja u člancima 1., stavku 1. i 2. i članku 2. i članku 4. gdje smo u biti kod rješavanja tih imovinsko-pravnih odnosa stavljali kod kod stjecanja prava vlasništva prava služnosti i prava građenja i/ili umjesto veznik i dakle, a riječ je zaista, riječ je o pravima koja nisu u alternativnom odnosu prema sadržaju koji se navodi i prihvaćamo, dakle da bude samo taj veznik i. Isto tako opseg vlasništva kao pojam građanskog prava ne iskazuje se postotkom više vlasnika na istoj stvari čini suvlasničku zajednicu, tako da je u stvari sam Ured rekao da nije potrebno tu posebno isticati što smo mi htjeli posebno naglasiti da je riječ o pravnim osobama u sto postotnom vlasništvu kao da ne može biti nitko drugi u vlasništvu tih pravnih osoba kad se dozvoljava onda to oslobađanje od naknada. Ali je onda rečeno da nije potrebno isticati ovo sto postotno jer čim piše vlasništvo da to znači sto postotno vlasništvo, tako da su ti amandmani u tom smislu prihvaćeni. Hvala na pažnji. Zahvaljujem državnoj tajnici na uvodnom obrazloženju. Izvjestitelji klubova? Zapravo odbora najprije. Nema potrebe. Prelazimo na klubove. U ime kluba HSS-a uvaženi kolega Boris Klemenić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Odmah ću na početku ove rasprave reći da će klub HSS-a pozdraviti donošenje i pozdraviti donošenje ovog Zakona. Ali isto tako možemo se svi zajedno pitati zbog čega on i ranije nije predložen s obzirom da smatramo da njegova primjena može itekako imati dalekosežne pozitivne posljedice. Osnovna intencija ovog Zakona je stvaranje pretpostavki za učinkovitije provođenje projekata vezanih za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave te njihovo što uspješnije sudjelovanje u korištenju sredstava iz fondova Europske unije. U predloženom tekstu zakona definirani su infrastrukturni projekti od interesa za Republiku Hrvatsku, jedinice lokalne i područne samouprave, pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska te pravne osobe čiji je osnivač jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Za njihovo provođenje potrebno je stvoriti zakonske pretpostavke za što učinkovitije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i oslobođenje od međusobnog plaćanja naknade za stjecanje prava prava vlasništva, prava služnosti ili prava građenja između osoba javnog prava. Kao što znamo dosadašnja praksa pokazuje da su naročito u posljednjih nekoliko godina pojavom ekonomske krize jedinice lokalne i područne samouprave tražile pomoć državnog proračuna radi plaćanja tih naknada državi, te se je tako novac vrtio mogli bismo reći u besmislenom krugu. Također i pravne osobe u sto postotnom vlasništvu Republike Hrvatske nerijetko traže pomoć preko nadležnih ministarstava za plaćanje spomenutih obveza jedinica lokalne i područne samouprave. Jednostavnom analizom mora se doći do zaključka da procesi put naplate obveza ima nelogičan slijed i da je potrebno učiniti promjene. Stoga je ovaj prijedlog zakona primjereni način i odgovor da se nezadovoljavajuće stanje promijeni, te se prekida neučinkoviti prazni put novca. Donošenjem ovog Zakona ubrzati će se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i postići će se oslobađanje osoba javnog prava od međusobnog plaćanja naknade za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti ili prava građenja pri čemu će se postići i uspješnije sudjelovanje u kohezijskoj politici Odredbe predloženog zakona primjenjuju se isključivo u slučaju izgradnje infrastrukturnih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku, a sve u općem interesu budući da se takvim projektima jača gospodarski razvoj, te otvara mogućnost poticanja poduzetništva, ostvarivanja prava na rad i isto tako na samu zaradu. I kao što sam naveo na početku klub Hrvatske seljačke stranke ne vidi zamjerke ovom prijedlogu zakona. Dapače, smatramo da će njegovom primjenom u praksi doći do lakšeg i bržeg poslovanja, te da će se gospodarstvo i društvo u cjelini osjetiti u cjelini osjetiti pozitivne učinke. Klub HSS-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega Klemenić. Na redu je klub SDP-a i uvaženi kolega Ivo Jelušić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je jedan, možda jedan rijetkih ovako kratkih zakona. Ali i bitan zakon za razvoj i izgradnju infrastrukturnih projekata u Republici Hrvatskoj, kao na državnoj tako i na razini jedinica lokalne samouprave. Zasigurno je da će ovaj zakon ubrzati proceduru, smanjiti administriranje, i omogućiti da se brže kreće u razvoj infrastrukturnih projekata. Ono što bi ovaj zakon, a i drugi zakoni koji rješavaju, prije svega koji rješavaju pitanje objekata od državnog interesa trebao izjednačiti i status dakle objekata koji su grade trgovačka društva na razini države sa onim projektima koji grade gradove i jedinice lokalne samouprave i njihova trgovačka društva dakle, da u tom smislu se jednostavnije i lakše i na isti način omogućava tretiranje i projekata koje rade jedinice lokalne samouprave kao projekti od državnog interesa, kako bi bile u istom položaju kao i državni projekti, i kako bi i onda i jedinice lokalne samouprave imale 100% koristi od ovog zakona. Naravno da je dobro u ovom zakonu i to što on razrješava na jedan vrlo jednostavan način imovinsko-pravne odnose između svih osoba javnog prava, dakle i između države i svih Na Odboru za financije smo raspravili to pitanje da li se to odnosi i kada su u prometu međusobno dva trgovačka društva u jednom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, a drugo u vlasništvu države, ili bilo koji drugi odnos između osoba javnog prava je rečeno da se to odnosi na sve, prema tome da u ovom slučaju dakle kada je potrebno zemljište i jedinice lokalne samouprave, a ono je u vlasništvu trgovačkog društva koje, čiji je osnivač država, da je također moguće razrješavati na ovaj način i putem ovog zakona imovinsko-pravne odnose, i ako je to tako onda je to dobro. U tom smislu je dobro i šta na isti način tretira dakle i pravo služnosti i pravo građenja, tako da na jedan jednostavan i efikasan način omogućava dakle korištenje zemljišta, odnosno njegovo korištenje za izgradnju infrastrukturnih projekata, a pogotovo je to bitno u očekivanju značajnih sredstava iz strukturnih fondova Europske unije koji nam se otvaraju za to, skoro dvije godine, dakle od 1. srpnja 2013. kada se Hrvatska, kada Hrvatska Europsku uniju. Ono što je također dobro, dobro je dakle da na neki način ovdje se izbjegne prelijevanje iz jednog džepa u drugi, iz lijevog džepa u desni džep, kao što je to omogućeno dakle kod darovanja, kod fizičkih lica da roditelji mogu bez naknade darovati dakle i ne plaćati porez na to imovinu imovinu svojoj djeci, tako je logično da i ovdje država, odnosno jedinica lokalne samouprave može svom trgovačkom društvu darovati to zemljište bez naknade i bez plaćanja poreza na promet. Ono što jedino u ovom zakonu nije mi dovoljno jasno, kaže ovdje da se infrastrukturne građevine su one građevine, prometne, javne i komunalne i druge infrastrukture u članku 3. za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske, i onda kaže prema Zakonu o izvlaštenju ili posebnom zakonu kao što su, i sad navodi ceste, vodne građevine, komunalne objekte i željeznička infrastruktura i slično. Ovdje nije taksativno navedeno da se to odnosi na objekte društvene infrastrukture, što također mislim da je bitno, dakle za objekte koji se grade za potrebe društvene infrastrukture, da je za njih isti tretman može biti, mada iz prvog dijela ovog članka se to može pročitati dakle da se može utvrditi za to društveni interes, ali u ovom drugom dijelu se nabraja taksativno ceste, vodne građevine, komunalni objekti, željeznička infrastruktura, dakle ne navodi se i ovo, ali evo klimaju mi glavom da se odnosi na to, pa prema tome ja pretpostavljam da je, ako je obuhvaćeno to, možda bi to trebalo i navesti …/Govornik se ne razumije./… da jasno i glasno piše, da ne bi bilo nerazumijevanja oko toga, a to znači ako jedinica lokalne samouprave gradi školu, vrtić, objekt kulture ili država ako radi, da isto tako može se to zemljište koje je potrebno tretirati na način kao kad se tretira kad se gradi cesta ili vodovod ili neki drugi objekti komunalne infrastrukture. Ukoliko ovo omogući dakle da se efikasnije i brže, bolje i u većoj mjeri koriste sredstva Europske unije to ovaj zakon sigurno imati svoja opravdanja, ukoliko on donese da se pokrene investicijski ciklus da se i na ovaj način omogući ili olakša pokretanje investicijskih projekata onda je to sigurno dobro, jer investicije su nam potrebne, Hrvatska se nalazi možda u jednom od najtežih razdoblja kad je riječ o investicijama projekata nema, sve ih je manje, a na ovaj način ćemo pojeftiniti sami sebi projekte javne namjene, dakle prometne infrastrukture, društvene infrastrukture i svake druge, i mislim da je u tom smislu dobro. Ono što bih eventualno predložio dakle, iščitajući ovaj zakon i duha njegovog nije također precizno da l je to obveza ili mogućnost, dakle da li se obavezno po sili zakona mora dati to zemljište bez naknade, ili se ostavlja mogućnost da i ne mora, nego da jedinica lokalne samouprave, država, trgovačko društvo u njihovom vlasništvu …/Govornik titular tog zemljišta, da ono u dogovoru sa onom kome je potrebno mogu se dogovoriti dakle da može, ali ne mora, tako da npr. ne dođemo u situaciju da za potrebne gradnje nekog objekta državne, koju radi država za državnu infrastrukturu da se neka mala općina ili grad prisili novim zakonom da mora dati to zemljište, a možda ne osjeća svrsishodnost ili potrebu ili nije u njenom interesu. Dakle ja plediram, podržavam ovaj zakon, ali plediram i čitam ga tako, ne znam kako je predlagatelj mislio da se ostavi mogućnost da se dakle zemljište može dati bez naknade, ali da ne mora. Hvala lijepa.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika načelno podržava svaku inicijativu i svaki propis koji bi vodio do situacije u kojoj ćemo iz zemlje koja je relativno slabo koristila pretpristupne sredstva, se pretvoriti u zemlju koja će u izrazito visokome postotku iskoristiti sredstva kohezijskih fondova. Primjer Poljske jedan je od onih na kojima se može i treba učiti, a i stanje razvijenosti naše infrastrukture ukazuje da je mnogo prostora u razvoju kojega valja osigurati gdje god je to moguće i sredstvima europskih fondova. Kao što reče moj kolega Jelušić ovo je jedan od kratkih zakona kojega smo imali prilike vidjeti u Hrvatskome saboru, međutim on doista ovakav kakav jest donosi čitav niz nedoumica. I možda stvar nije tako urgentna da se nije moglo raspraviti na jedan širi način, odnosno u dva čitanja jer mu se daje karakter zakona koji se donosi po hitnome postupku. Naime, on u svome nazivu explicite spominje infrastrukturne objekte, odnosno infrastrukturne građevine. Naknadna tumačenja na odborima i ovdje kimanjem glavom nemaju pravni učinak. Ukoliko se ova materija ne odnosi na komunalne objekte, a ne samo na infrastrukturne objekte jer infrastrukturni objekti samo su neki od komunalnih objekata, onda može doći do velikih problema. u praksi je čitav niz slučajeva iz kojih je vidljivo kome je država majka, a kome maćeha, što proglašava javnim interesom, što ne. Dolazim iz Velike Gorice koja je RH za državno poljoprivredno zemljište u svrhu izgradnje novog gradskog groblja, dakle komunalnog objekta prvoga reda, morala isplatiti u roku od 30 dana 9,5 milijuna kuna. I to za zemljište koje je država otela 1947. godine stanovnicima Velike Gorice, članovima Zemljišne zajednice u Kurilovcu. Grad Velika Gorica bio je ucijenjen da u roku od 30 dana isplati 9,5 milijuna kuna ili od te zemlje neće biti ništa. Jer, podsjećam, Zakon o grobljima kaže da ukoliko želite sagraditi gradsko groblje neovisno o tome kad ćete vi iskoristiti tu plohu morate osigurati površinu dostatnu za 100-godišnji rad groblja. Dakle, teoretski gledano u 30 godina ćete iskoristiti negdje oko 20% te površine, ali unaprijed morate imovinsko-pravno riješiti plohu za 100 godina, a u tom konkretnom slučaju je značilo moliti Vladu RH da pokloni to zemljište za razliku od onih slučajeva kada je Vlada davala onima koji su bili bliže oltaru pa su bolje čuli političku misu šakom i kapom besplatno zemljište koje se preprodavalo za izgradnju kojekakvih dohodovnih komercijalnih sadržaja, između ostaloga i trgovačkih centara, a u ovome konkretnom slučaju radilo se zapravo o otetom zemljištu koje dva put plaćamo. Hoće li ovaj zakon ubuduće nekim novim Velikim Goricama dati šansu da se tako ne ponižavaju? Ako hoće onda bi trebalo reći koji su to objekti koji se smatraju infrastrukturnim objektima u smislu ovoga zakona,a ne to ostaviti ovako kako je to definirano u tekstu zakona koji kaže "kao što su ceste, vodne građevine, komunalni objekti, željeznička infrastruktura i slično". To i slično je dovoljno veliki prostor da se izmanipulira ovaj zakon. Postoji recimo pitanje da li se to odnosi na odlagališta otpada, županijska odlagališta otpada i spalionice smeća. Grad Zagreb i Zagrebačka županija imaju eklatantan problem te vrste. Hoće li ovaj zakon omogućiti da se jednom od gradova i općina na silu nametne lokacija za odlagalište otpada? Previše je nedoumica i tražimo odgovore. Svakako je pametno izbjeći situacije u kojima država lokalnoj samoupravi ili lokalna samouprava državi plaćaju naknade za pravo služenja. Tamo gdje se radi o objektima gdje zapravo gro koristi ima lokalna samouprava. Međutim, kod nekih infrastrukturnih objekata kao što su plinovodi, naftovodi, vrelovodi, lokalna samouprava ima u mnogim slučajevima vrlo visok stupanj osjetljivosti u smislu ekoloških zahtjeva. Hoće li člankom 5. stavkom 3. toga članka biti regulirano pravo da se netko pobuni jer se ovdje kaže u stavku 2. pa onda u stavku 3. da imovinsko-pravni odnosi između vlasnika zemljišta i vlasnika infrastrukturne građevine se uređuju ugovorom i da je ugovor osnova za provedbu prava stečenih prema ovome zakonu, da li to znači da jedna od dviju strana ne mora prihvatiti ugovor? Ili će se uključiti kao što to predviđa članak 3. poluga Zakona o izvlaštenju? Pa onda ova odredba koja kaže da je ugovor temelj ostvarenja prava po ovome zakonu je zapravo smiješna. Jer ako se potegne Zakon o izvlaštenju i protegne i na slučajeve kad se ne radi o privatnim vlasnicima onda ta odredba je zapravo samo smokvin list. Ne bi bilo loše da smo dobili priliku da o ovom zakonu razgovaramo u širemu krugu, da se uključi veći broj eksperata, da se uključe i ljudi iz udruge gradova i općina i županija i da se ovakvi zakoni kao što to nalaže kodeks kojega je usvojila Vlada Republike Hrvatske rasprave najprije kod zainteresirane javnosti. Ovaj zakon nije dan na javnu raspravu i njega zainteresirana javnost nije prodiskutirala, nemamo nikakve stavove zainteresirane javnosti. Čemu služi kodeks kojega je usvojila Vlada ako ga ona svaki drugi dan krši? To se zapravo onda pretvara u jednu krinku iza koje je moguće baš zato što je zakon kratak, zato što je jednostavan, a onda i nedorečen u nekim elementima ostavlja prostor da se sutra na silu uvode neka rješenja oko kojih će biti društvenih prijepora. Ponavljam, sva rješenja koja nam omogućuju lakše, jednostavnije korištenje sredstava iz europskih fondova, sva rješenja koja omogućavaju lakšu i jednostavniju gradnju infrastrukturnih objekata od općega interesa, prije svega od interesa za jedinice lokalne samouprave i građane koji tamo žive dobro su došla što se tiče kluba HNS-a i HSU-a, ali ovaj zakon upravo zbog svoje kratkoće i nejasnosti postavlja čitav niz pitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Klub zastupnika HDZ-a i kolega zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državne tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je nacrt prijedloga Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa izgradnje infrastrukturnih građevina s konačnim prijedlogom zakona. Ono što je važno reći za ovaj zakonski prijedlog da je on dobro zakonsko rješenje i da je ovaj zakon koliko mi imamo ovdje u našim materijalima prošao široki krug rasprava preko resornih ministarstava do udruga općina i udruga gradova te je zakon posebno dorađen sa Državnim odvjetništvom te s Uredom za zakonodavstvo. Tako da ovaj komentar da zakon nije prošao jednu širu raspravu s obzirom da ga donosimo po hitnom postupku baš ne stoji, jer ovdje imamo očitovanje Udruge gradova koje proizlazi da se podržava ovaj zakonski prijedlog uz male sugestije i prijedlog je da se uvrsti u ovaj zakonski prijedlog. Tako da je zakon u hitnom postupku prije svega jer je ocijenjeno pred donošenje ovoga zakona da zakon osigurava preduvjete za što bolje iskorištavanje sredstava iz pretpristupnih programa i fondova EU i da za to postoje određeni državni razlozi kada su u pitanju zakonska zakonska rješenje i ovakovi zakonski prijedlozi sigurno da postoji razlog za hitan postupak jer se olakšava, ubrzava i omogućava veća efikasnost za projekte koji su infrastrukturni projekti od posebnog interesa za RH, a posebno time za sve građanke i građane RH. Ovaj Ovaj zakonski prijedlog ima cilj jačanje općeg gospodarskog i socijalnog napretka RH, osigurava poticanje poduzetništva, ostvarivanje prava na rad, pravo na socijalnu sigurnost, pravo na zdrav život. Stoga omogućava prije svega lakšu provedbu svih onih interesa naših građana koji žive u RH. Rekao sam već u uvodnome da je ovaj zakon prošao široki krug rasprava i da je sigurno je ovo zakonsko rješenje koje u Hrvatskom saboru trebamo podržati. Ovaj zakon dakle rješava pitanje imovinskopravnih odnosa i oslobođenje od plaćanja naknada u cilju stjecanja prava vlasništva, prava služnosti i prava građana na način da se RH odnosno pravne osobe u njezinom 100%-nom vlasništvu i pravne osobe kod kod kojih RH osnivač, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u 100%-nom vlasništvu i pravne osobe koje su jedinice osnivači međusobno jedni drugima ne plaćaju naknade za stjecanje prava vlasništva, prava služenja i prava građenja na njihovome zemljištu. Prije svega to znači da se smanjuje trošak onima koji su nositelji projekta a da se smanjuju prihodi oni na čijem se zemljištu projekt provodi. Prije svega u cilju ubrzavanja i olakšavanja same provedbe na zemljištu na kojem se stječe jedno od ovih prava bilo pravo vlasništva, pravo služnosti ili pravo građenja teret je za vlasnika ono pravo koje najmanje predstavlja teret za samoga vlasnika, dakle najmanje troškova i ono pravo koje će najefikasnije najefikasnije ubrzati ovaj postupak. Imovinsko pravni odnosi između vlasnika zemljišta i vlasnika infrastrukturne građevine uređuje se ugovorom i treba spomenuti ovaj amandman Odbora za zakonodavstvo ovo pravo koje je razdvojeno svako pravo je zasebno za sebe.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane zastupnici i zastupnice. Danas raspravljamo o prijedlogu Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina s konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u postupak odnošenja po hitnom postupku. Mišljenja sam da postoje opravdani razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku jer sadržaj samoga zakona otklanja postojeće barijere a sve u cilju ostvarivanja preduvjeta za konkurentnost osoba javnog prava na iskorištavanju sredstava iz pretpristupnih programa i fondova EU. Ovaj prijedlog od iznimne je važnosti kako za RH tako i za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jer se njime stvaraju pretpostavke za učinkovito provođenje važnih infrastrukturnih projekata, te valja istaknuti da se odredbe zakona primjenjuju samo kada se radi o izgradnji infrastrukturnih građevina od interesa za RH a ne drugih građevina. Zato je važno definirati što su infrastrukturni projekti, što se ovim prijedlogom i čini. Infrastrukturni projekti od interesa za RH jesu oni projekti kojih je nositelj RH, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osoba u 100%-nom vlasništvu RH i pravne osobe čiji je osnivač RH, te pravne osobe u 100%-nom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zajedničkim nazivnikom osobe javnog prava. Takvi projekti nalažu stvaranje zakonskih pretpostavki za učinkovito rješavanje imovinskopravnih odnosa i oslobođenje od međusobnog plaćanja naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti ili prava građenja između osoba javnog prava. Ukoliko takve pretpostavke nisu osigurane cijena takvih projekata visoka je u samom početku te ih je u pravilu nemoguće ili teško realizirati. Dosadašnja praksa pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gotovo u svim projektima tražile pomoć iz državnog proračuna kako bi im se osiguralo financiranje naknada. Ako k tome uzmemo u obzir da RH ima mogućnost sudjelovanja u predpristupnim programima EU a da je jedan od uvjeta rješavanje imovinskopravnih odnosa onda znamo koliko je važno pitanje plaćanje naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti ili prava građenja. Samo pristupanje EU ojačat će investicijski potencijal jer se veći dio sredstava fondova usmjerava na projekte u području prometa, zaštite okoliša, voda i sl. Smatram da je ovaj zakon neophodan kako bi se riješili imovinsko pravni odnosi i osobe javnog prava oslobodile plaćanja naknade za stjecanje prava vlasništva, služnosti ili građenja jedni drugima. Radi navedenog podržavam donošenje zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina tim više što će isti omogućiti osiguravanje pretpostavki za učinkovitije provođenje infrastrukturnih projekata kao uspješnije sudjelovanje

zakon se predlaže donijeti po hitnom postupku i odmah ću naglasiti kako podržavam njegovo donošenje. Bez obzira što je zakon relativno kratak, broji svega šest članaka, on je itekako važan iz razloga što se njime kao što kao što je i rečeno osiguravaju pretpostavke za bržu i učinkovitiju realizaciju izgradnje infrastrukturnih projekata, dakle infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku kao i onih u interesu jedinica lokalne, odnosno jedinica područne samouprave što je ujedno i pretpostavka za uspješnije sudjelovanje u korištenju sredstava iz fondova Europske unije. Dakle upravo je to i glavni cilj i svrha koja se želi postići donošenjem ovog zakona. Isto tako, ovim zakonom se stvaraju pretpostavke za učinkovitije rješavanje imovinskopravnih odnosa, primjerice kada se prilikom izgradnje infrastrukturnih građevina različite osobe javnog prava, kada su dakle različite osobe javnog prava vlasnici zemljišta od osobe javnog prava koji su nositelji projekta. Također uređuje se oslobođenje osoba javnog prava od međusobnog plaćanja naknade za stjecanje prava vlasništva, pravo služnosti ili prava građana na njihovom zemljištu, a koje zemljište je potrebno za izgradnju infrastrukturnih građevina. Prema tome, iz razloga što će se ovim zakonom nedvojbeno omogućiti brže rješavanje imovinskopravnih odnosa kao i olakšavanje pripreme projektne dokumentacije što u konačnici treba rezultirati povećanjem sudjelovanja u fondovima Europske unije podržat ću donošenje ovog zakona. Naravno podržat ću i

Hvala, gospodine predsjedniče. Pa ja bih nekoliko stvari kazao. U prvom redu kako podržavam da se ovom temom pozabavi jer ova tema zaista u praksi izaziva velike probleme. Naime, mogu svjedočit situacija u Splitu gdje se cesta zaobilaznica Splita ili put prema Stobreču nije mogao realizirati jednostavno iz razloga što se određeni imovinskopravni odnosi nisu mogli riješiti. No pri tome je važno istaknuti nešto drugo u kontekstu rješenja koja se ovim zakonom nude u pogledu rješavanja praktički imovinske naknade pri korištenju zemljišta od jedinice lokalne samouprave u odnosu na državu ili državu u odnosu na jedinice lokalne uprave i samouprave. Stvaran i pravi problem najvećim dijelom čine privatni vlasnici zemljišta dakle i mislim da bi možda pri ovome zakonu bilo dobro uznapredovat u rješavanju problema otkupa privatnog zemljišta isto tako, određenim mehanizmima koji bi se mogli stavit u funkciju. Isto tako mogu svjedočiti iz svoje osobne prakse gradnje objekata na koje smo probleme naišli. U jednom slučaju je 13 metara četvornih Hrvatskih željeznica predstavljalo stravičan stravičan problem koji nije riješen jedno 6, 7 godina do sada. U jednom drugom slučaju je isto tako za infrastrukturu 147 metara četvornih zemljišta praktički nerješivo uz dobru volju svih da se taj problem riješi, ali se nailazi na probleme koje jednostavno praksa nameće. Zakonom možda i nisu mogući jednostavno riješiti ili ne postoje instrumenti koji su prikladni tome. Nije samo novac u pitanju i razmjena, naravno da se s ovim puno pojednostavljuje i ubrzava onaj dio problema u kojem su da tako rečem društveni interesi zastupljeni bez obzira na razinu društvenih interesa, ali koji put su jednostavno pravni akti prepreka da bi se nešto što se i dogovorilo kao razmjena dobara ili prava korištenja, prava građenja ili koncesija jednostavno provedbom kroz knjige teško ostvaruju odnosno referenti odbijaju rješavati predmete onako kako su zapravo po zdravom razumu bili dogovoreni iz straha da možda čine nešto što nije u redu. Ono što će vjerujem predstavljat veliki problem i danas predstavlja veliki problem s koji smo se suočavali i do sada, da su na tom putu rješavanja ilegalni objekti, bespravno sagrađeni objekti predstavljali silnu prepreku za za rješenje važnih infrastrukturnih zahvata i da uz sve to skupa što su bili bespravni do sada nije se moglo realizirati jer su cijene odštete koje su privatnici postavljali toliko bile velike da nisu bile prihvatljive. No vrijedno je pozornosti i vrijedno je podrške hvatat se u koštac sa ovim problemom koji je zaista velik, s kojim se u praksi svi susrećemo. Jedinice lokalne samouprave i uprave naprosto ne mogu neke probleme riješiti, zbog tog nije samo u pitanju cesta nego prolazi vodovoda i kanalizacija. Pa još kad bi se i mogli pronaći stroži i jači instrumenti otkupa. Naravno kroz mnoge zakone je već i o toj temi bilo govora, ali ipak u praksi nije riješeno do kraja. Kad bi se pitanje odnosa prema privatnim vlasnicima u rješavanju istog ovog problema mogli pronaći tako dobra rješenja kao što su se pronašla za ovaj slučaj onda bi sve to skupa u praksi funkcioniralo puno bolje. Zato samo skrećem pozornost na potrebu i ovog segmenta rješavanja što ne znači da ovo što se sad ovim zakonom predlaže nije dobro, dapače. Hvala lijepo. Hvala lijepo, uvaženi kolega zastupniče. Iscrpili smo sve prijave za pojedinačnu raspravu. Zaključno, uvažena državna tajnica. Izvolite. Dobar dan još jednom. Ja samo moram reći, žao mi je što nije ovdje cijenjeni zastupnik Beus, da je zaista ovaj zakon, iako je jako kratak prošao jako o njemu se po nekoliko sati znalo raspravljati, a ima ipak samo mali broj članaka. Ono što je bitno da smo posebno raspravljali upravo o članku 3. 3. i ovom sadržaju, odnosno obuhvatu o kojim infrastrukturnim građevinama je riječ. U suradnji sa svim ostalim tijelima smo u stvari utvrdili da ne bi bilo navoditi pojedinačno sve infrastrukturne građevine jer nas to može dovesti u situaciju da u stvari ispustimo. I onda smo u problemima. Ako smo jednom u zakonu to sve nabrojali, nešto je ispušteno. Onda dok dođe ponovno na red mora proći izmjene zakona, tako da smo to odlučili ostaviti ovako generalno jer smatramo da su posebni zakoni prilično jasni u određivanju toga što je od interesa za Republiku Hrvatsku. Tako da ako eto neki članak zahtijeva tumačenja ne znači da on sam po sebi ne valja i da ga treba drugačije posložiti. I zaista smo to nakon dugog razmišljanja i rasprava sa pravnim stručnjacima na različitim razinama i u različitim tijelima, a tu se posebno aktivno uključio Dakle, došli do ovakvih rješenja. Isto tako je bitno naglasiti da je ovo lex speciallis u odnosu na sve druge zakone koji na kompleksniji i kompliciraniji način uređuju imovinsko-pravne odnose i to je jedna od dobrih strana ovog zakona da zaista to rješava na jednostavniji na taj način ubrzava čitavu proceduru. Ono što nismo mogli riješiti ovim zakonom je pitanje privatnih vlasnika. Znači i pravnih i fizičkih osoba i zemljišta u privatnom vlasništvu, jer je vlasništvo jedno od ustavnih prava, ustavnih kategorija i ne može se riješiti ovako da se u stvari daje onda bez naknade i po nekakvom jako, jako ubrzanom i hitnom postupku iako Zakon o izvlaštenju pokušava, dakle naći neka rješenja ali znamo da je u praksi to izuzetno komplicirano. Međutim, samim zakonom mi to nismo mogli uopće dotaknuti jer je zaista ustavno pravo. Naravno da se i u kontekstu pravnih osoba u javnom vlasništvu, odnosno u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave a isto tako i zbog samih jedinica lokalne i područne regionalne samouprave povuklo ovo pitanje. Imali smo jako puno rasprava upravo na tu temu njihovog prava vlasništva i da sad netko uzima onda to zemljište za izgradnju građevinskih objekata, a ustavno pravo je da se mora dati naknada za to. Ali smo to riješili, znači to se naravno onda može se jedno ustavno pravo ograničiti ako se time jačaju sva druga ustavna prava. I to je dakle u ovom slučaju je riječ o poticanju poduzetništva, ostvarivanju prava na rad i zaradu, prava na socijalnu sigurnost. Dakle, sva druga ustavna prava se upravo provedbom onda ovog Zakona jačanju pa je to onda jedno rješenje koje je bilo u tom smislu prihvatljivo. Ali same privatne vlasnike, znači nismo mogli zakonom rješavati iako znamo da je to isto izuzetno komplicirano i usporava provedbu I sad moram samo na kraju reći, s obzirom da zaista živim s tim pretpristupnim programima pomoći kao kako je zastupnik rekao da se loše koriste. Ako je 92,22% ugovorenih

da to nije dobro odrađeno. Tako da eto meni je žao da još uvijek imamo takvih razmišljanja da je zaista, da je to loše, a šteta je da u biti sami govorimo da je loše nešto što je ipak dobro. Evo hvala vam. Hvala vam lijepo tajnice. Ovime zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kada steknu se uvjeti.